В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 9, ал. 2 се създава изречение трето: „По този ред програмите се изпълняват най-късно до 31 декември 2020 г., като след тази дата всички незапочнати и/или с недовършено изпълнение програми се прекратяват.” 2. Параграф 11а се отменя.”

По § 66 е постъпило предложение от народния представител Димитър Лазаров и групи народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Георги Божинов. Предложението по т. 39.1 е оттеглено. Комисията подкрепя предложението по т. 39.2, което е отразено систематично в § 85 относно Приложение 2.

(с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на 500 и повече от 500 тона на денонощие въглища или битуминозни шисти. 2.1. Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност 50 MW или повече, и Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване. 3.1. Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво. 3.2. Инсталации, предназначени: а) за производство или обогатяване на ядрено гориво; б) за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност; в) за окончателно погребване на отработено ядрено гориво; г) единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци; д) единствено за съхраняване, планирано за повече от 10 г., на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени. 4. Интегрирано предприятие за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене. 5. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т на денонощие. 6. Инсталации за обработване на черни метали: а) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 т необработена стомана за час; б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW; в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час. 7. Инсталации за: а) производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси; б) топене, включително сплавяване на цветни метали, с капацитет на топене над 4 т на денонощие за олово и кадмий или 20 т на денонощие за всички останали метали. 8. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3. м3. 9. Инсталации за добив и преработка на азбест и за производство на продукти, съдържащи азбест: а) за азбестоциментовите продукти с годишно производство над 20 000 т крайна продукция; б) за фрикционни материали с годишно производство повече от 50 т крайна продукция; в) за други производства, използващи азбест над 200 т годишно. 10. Интегрирани химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са функционално свързани и които са: а) за за производство на основни органични химични вещества; б) за производство на основни неорганични химични вещества; в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (еднокомпонентни и сложни торове); г) за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди; д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси; е) за производство на взривни вещества; ж) за производство на белтъчни фуражни добавки, ензими и други белтъчни вещества с използване на химично или биологично превръщане в производствения процес. 11. Промишлени предприятия за производство на: a) целулозна каша от дървесина или други подобни влакнести материали; б) хартия и картон с производствен капацитет над 20 т на денонощие. 12. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т на денонощие или за вар в ротационни пещи с капацитет над 50 т на денонощие или в други пещи с производствен капацитет над 50 т на денонощие. 13. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 т на денонощие. 14. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително за производство на минерални влакна, с топилен капацитет над 20 т на денонощие. 15. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т на денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/м3. 16. Инсталации за предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, мерцеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 т на денонощие. 17. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 т на денонощие готова продукция. 18. Инсталации за повърхностно третиране на вещества. Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 кг на час или над 200 т годишно. 19.1. Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо за денонощие. 19.2. Инсталации за обработване и

Обработване и преработване на мляко с количество на постъпващо мляко над 200 т на денонощие (средна стойност за година). 20. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 т на денонощие. 21. Ферми за интензивно отглеждане на птици и свине с повече от: a) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за кокошки носачки; 2000 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг), или в) 750 места за свине майки. 22.1. Строителство на железопътни магистрали и железопътни линии I категория (линии за железопътен трафик на големи разстояния) и на летища с дължина на основната писта 2100 м и повече. 22.2. Строителство на автомагистрали и пътища I клас. 22.3. Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече км непрекъсната дължина. 23.1. Вътрешни водни пътища и пристанища, обслужващи корабите по вътрешните водни пътища, които позволяват преминаване на кораби с водоизместване над 1350 т. 23.2. Търговски пристанища, терминали за товарене и разтоварване, свързани със сушата и пристанища за обществен транспорт (с изключение на терминали за фериботи), които могат да приемат кораби с водоизместване над 1350 т. 24. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците. 25. Инсталации с капацитет над 100 т за денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците. 26. Добив на подземни води или изкуствено подхранване на подземните води с годишен обем на добиваната вода или вода за подхранване 10 млн. куб. м или повече. 27.1. Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърлената вода е повече от 100 млн. куб. м годишно. 27.2. Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният (осреднено за много години) отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2000 млн. куб. м годишно. В случаите по т. 27.1 и 27.2 прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва. 28. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители. 29. Добив на нефт или природен газ за търговски цели при количества над 500 т на денонощие за нефт или над 500 000 м3 на денонощие за природен газ. 29.1. Сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в това число шистов газ. 30. Язовири или други съоръжения, предназначени за постоянно задържане или съхраняване на вода, където новото или допълнителното количество вода, което се задържа или съхранява, е над 10 млн. куб. м. 31. Тръбопроводи с диаметър повече от 800 мм и с дължина повече от 40 км: а) за транспортиране на газ, нефт, химични вещества и смеси; б) за транспортиране на потоци от въглероден диоксид (CO2) с цел съхранение в геоложки формации, включително свързаните с тях компресорни станции. 32. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т или повече нефт, нефтопродукти или химични продукти. 33. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и с дължина над 15 км. 34. Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара или добив на торф с площ над 150 хектара. 35. Туризъм и отдих: а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 10 дка и съоръжения към тях; б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях; в) спортни или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка. 36. Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации от инсталации, обхванати от това приложение, или когато общото годишно количество уловен

38. Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите,

в буква „б” думата „рудници” се заменя с „мини”; б) в буква „в” думите „реки или водоеми” се заменят с „реки, езера или море чрез драгиране”;

буква „к”: „к) инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации от инсталации, които не са обхванати от Приложение № 1.”. 4. В т. 6 буква „а” се изменя така: „а) обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси;”.

буква „к” се изменя така: „к) нефтопроводи и газопроводи и свързани с тях инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации (невключени в Приложение №

Текстът е приет. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на Глава шеста се довършват при условията и по реда на този закон с изключение на тези, които са на етап след консултации по определяне на обхвата на ОВОС, съответно на екологичната оценка, които се довършват по досегашния ред. ред. (2) За започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на Глава шеста, при които има промяна на компетентния орган, цялата документация се предава служебно на новия компетентен орган до 30 дни от влизането в сила на този закон, с изключение на случаите, когато: 1. процедурата по ОВОС е на етап след проведена среща за обществено обсъждане; 2.

Процедурите за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 за предприятия с висок рисков потенциал, които са започнали преди 1 януари 2013 г., се довършват по досегашния ред. Процедурите за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 за предприятия с нисък рисков потенциал, които са започнали преди 1 януари 2013 г., се прекратяват с решение на министъра на околната среда и водите. В случаите по ал. 2 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща внесената от операторите документация на директора на съответната РИОСВ, на територията на която е разположено предприятието. (4) В шестмесечен срок след 1 януари 2013 г. министърът на околната среда и водите отменя издадените разрешителни по чл. 104, ал. 1

Комисията предлага да се създаде нов § 73а, който става § 92: „§ 92. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон операторите на инсталациите, които са в обхвата на дейностите по Приложение № 4,

„а” – по отношение на дейностите по производство на циментен клинкер в пещи, различни от ротационни, с производствен капацитет над 50 тона за денонощие;

става § 93: „§ 93. (1) Операторите на инсталации, които са въведени в експлоатация или им е издадено разрешение за строеж преди влизането в сила на този закон и извършват дейности в обхвата на приложение № 4, т. 1.1 за дейности с обща номинална входяща топлинна мощност равна на 50 МW; т. 1.4, буква

г. (2) Крайният срок за изпълнение на условията, установени с издадените комплексни разрешителни за действащи инсталации по ал. 1, е 7 юли 2015 г.”

в ал. 11 след думите „инвестиционното предложение” се добавя „или проект или по одобряване на плана или програмата”; б) създава се нова ал. 16: Решението по ал. 7 или по ал. 12, т. 1 е задължително за одобряване на плана, проекта, програмата или инвестиционното предложение от съответните компетентни органи съгласно други закони.”;

се заменят с „ал. 21”;” Господин председател, допусната е грешка в доклада – още веднъж се повтаря подточка „г”. Трябва да се чете подточка създава се ал. 23: „(23) Решението по ал. 7 губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта

Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма. Тогава пристъпваме към гласуване на § 94 с уточнението, което направи госпожа Михайлова относно номерацията на буква

В чл. 142, ал. 5 се създава т. 8: „8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта.” 2. В чл. 148, ал. 8 се създава изречение второ: „Влязло в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС

За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на органа, издал разрешение за строеж, в което се посочва и начинът за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.”

Комисията подкрепя по принцип предложението за създаване на § 78, който става § 98 със следната редакция: „§ 98. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на разпоредбите на: 1.

за операторите: а) на инсталации, които са въведени в експлоатация и притежават комплексно разрешително преди 7 януари 2013 г., и които изпълняват дейности по приложение № 4;

б) чието заявление за издаване на комплексно разрешително е одобрено не по-късно от 7 януари 2013 г. и съоръженията – обект на заявлението, ще бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.”

Благодаря Ви, господин председател. Предлагам на основание чл. 39, ал.

уважаеми колеги народни представители, съжалявам, но искам да се изкажа по този законопроект. Ще се старая бързичко да да изчета, което съм си написала. Докладите бяха много подробни и във всички тях много подробно се описаха и плюсовете, и минусите на закона. Искам да Ви обърна внимание само на една част от законопроекта, другите няма да коментирам. Това са членове от 222 до 226, в които се предлагат промени в правомощията на органите, които извършват контрол върху строителството, както и прецизиране и допълване на разпоредбите, свързани с реда и условията за осъществяване на контрола. В промените се цели

Контролът на строежите от първа, втора и трета категория, които са по-сложни, отговорни и обществено значими, ще се осъществява от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, общинските администрации ще имат правомощия за цялостен контрол само за строежите от четвърта, пета и шеста категория. Като крайна цел се очаква постигане на по-голяма ефективност в контрола върху строителството в полза на цялото общество, а не самоцелно прехвърляне на отговорности на една или друга структура на държавата и общинската администрация. Колеги, преди години отговорността за незаконното строителство от по-ниска категория беше в компетентността компетентността на общините. Както се вижда обаче, към днешна дата те категорично не са се справили със задачата – да не допускат извършването на такова и резултатът е увеличено в пъти издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи от страна на органите на С това предложение, с което се връщаме в старото време, прехвърляйки отговорността за строежите от четвърта до шеста категория изцяло на общинските администрации, се смята, че изпълнението на закона ще бъде обезпечено до голяма степен и ще се прекрати практиката с прехвърляне на отговорност между общинските и държавните администрации. Но според мен, а не само според мен, целта на закона в тази му част, а именно борба с незаконното строителство, няма да може да бъде осъществена на практика поради съвсем обективни причини. Струва ми се като неработеща идеята за съсредоточаване на противоположни правомощия в един орган, защото ще се окаже, че органът, който може да разрешава строителството, едновременно с това ще може да стартира административни производства за незаконни строежи. Ще изпаднем в хипотезата, че органът, издал строителното разрешение, ще бъде принуден да премахне неволно допуснати или съвсем съзнателно разрешени в противоречие със закона постройки. Ако тази промяна бъде въведена, в по-малките общини правилното прилагане на закона може да бъде застрашено. Изцяло в ръцете на кмета ще е преценката да издаде или не съответния административен акт. Кой ще бъде органът, който ще контролира дали общинската администрация изпълнява точно и компетентно закона, след като ДНСК няма да има правомощия? И кой ще защити обществения интерес? няма да дадем законов инструмент на местната администрация за пропилени действия или бездействия. За какъв национален строителен контрол можем да говорим тогава, при положение че оставим 80% от строежите извън нейната компетенция? Незаконното строителство рядко е от първа и втора категория. Може да се направи справка за изминалата 2011 г., през която са издадени над 2000 заповеди за премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК и в каква категория попадат те. Пропуска се още един не по-малко съществен факт – големите общини ще страдат от него в по-малка степен, но категорично по-малките общини ще се сблъскат с проблеми с липса на кадри. Огромна част от малките общини нямат назначени на щат главни архитекти и юристи, нямат назначени на щат главни архитекти и юристи, а наемат такива на граждански договори за определено време от седмицата. За това време главните архитекти по никакъв начин не могат да се справят със своите задължения, старателно и обективно да преценят дали да разрешат или не едно строителство. Десетки издадени наказателни постановления срещу главни архитекти от органите на ДНСК само през изминалата година категорично говорят в подкрепа на тази теза. По същия начин общините трудно ще се справят с осигуряването на компетентни юристи, които да съгласуват и впоследствие да защитят пред съда една заповед за премахване на незаконен строеж. Това са специфични производства, които изискват специфични познания, които общините няма как да осигурят. Друг аргумент срещу прехвърлянето на правомощията на общините да издават заповеди за премахване на строежи е чисто финансовият. Премахването на незаконните постройки ще трябва да се извършва с пари от бюджета на общината, които впоследствие да бъдат събирани от извършителя. Големите общини може би ще могат да си позволят такава инвестиция в премахването, но не виждам малките общини как ще се справят. След събарянето следва и премахване на строителните отпадъци, което също е пари. В настоящия момент общините не могат да се справят дори с почистването на отпадъците след извършване на принудително премахване от органите на ДНСК, което е тяхно задължение. Колеги, в крайна сметка искам да ви кажа, че законопроектът има доста положителни страни и трябва да бъде подкрепен, а между първо и второ четене да коментираме неговите недостатъци. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ:

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Говорим за Закона за устройство на територията – един доста тежък закон, сложен, който засяга много съдби, съдби на хора в общините, подчинени на определени длъжностни лица. Аз мисля, че с тези промени ГЕРБ ще намери сили и воля да промени цялостната философия на този закон. Конкретността, която искам да въведа тук с моето изказване, това е мястото на главния архитект. Няма архитект в България, който да отиде да работи в една община за 400-500 лв. Това негово поведение е странно. Който уважава себе си като професионалист, трудно ще застане на едно такова място. Оттам възниква въпросът: как той допълва останалата част от собствените си приходи, с които да живее? Но да оставим това настрана. Аз мисля, че философията на този закон е объркана. При положение че създадохме фирми за независим строителен надзор, които правят оценка на съответствие на проектите в инвестиционното проектиране, тази дейност трябваше да премине именно при тях и, по-просто казано, да стане както при нотариусите – самото строително разрешение да се издава от фирмата, която прави съответствие на проекта и в същия ден, примерно до 16,00 ч., да го впише в регистъра на общината, като копие отива и в съответната РДНСК или ДНСК. Това е най-доброто, за да бъдат премахнати всички корупционни практики, които съществуват до момента в общините в България. Това ще реши и проблема с така нареченото незаконно строителство, тъй като отговорностите и ангажиментите ще остават изцяло на фирмите, които упражняват тъй наречения надзор в строителството, тъй като те финансово са обезпечили своята отговорност

за временното строителство. Това категорично трябваше да изчезне и да не се допуска под каквато и да е форма, трактовка, разсъждения и умосъждения на съд и на каквото и да било. Този член трябваше да бъде изцяло забранен, защото това изцяло

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще се опитам да бъда максимално кратка, доколкото е възможно да бъда кратка по един толкова важен законопроект – говоря за Законопроекта на Министерския съвет

в тези решения, които се предлагат със законопроекта. Основното нещо, което за мен буди притеснение, е § 117. С него се предвижда отпадане на чл. 133 и 135, ал. 6, като се въвежда обратно действие на новите общи устройствени планове. Това означава спиране прилагането на част от заварените подробни устройствени планове. С предложените промени в процеса на изработване на нови общи устройствени планове се предвижда да не могат да се инициират процедури за нови подробни устройствени планове и за изменение на действащи такива. Всички знаем, че приемането на един общ устройствен план е дълга процедура, която започва и продължава не по-малко от 3,

Този текст препятства оттук нататък по всякакъв начин възможностите за инициативи, за реализиране на инвеститорски намерения в общините, които нямат общи устройствени планове. Според мен трябва да има друг подход. Аз съм „за” общите устройствени планове, но когато на фона на цялата страна има толкова голям проблем – държавата трябва да подпомогне общините да изработят такива общи устройствени планове. Ще направя предложение между първо и второ четене да се даде приемлив да се даде приемлив за всички срок – може би две или три години, в който срок общините да се задължат да приемат такива общи устройствени планове. В същото време държавата трябва да подпомогне финансово приемането на общите устройствени планове, тъй като голяма част от общините не могат да си позволят разходите. Необходими са ред и правила, по които ще се финансират. В същото време смятам, че трябва да има и административно-наказателни

противоконституционен текст, от една страна, и от друга страна – текст, който ще създаде огромни неприятности както на българските общини, така и на българските граждани, когато такъв текст води до невъзможност да се реализират проекти във всичките тези общини, да се създават и да се разкриват работни места. Член 17 от Конституцията предвижда „Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение”. Ако с новия общ устройствен план е предвидено мероприятия за задоволяване на общински или държавни нужди по смисъла на Закона за общинска или по смисъла на Закона за държавна собственост,

и приемането на нов или изменението на действащ подробен устройствен план се изисква задължително и след влизането му в сила да могат да бъдат отчуждени. Паричното обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на съответния

не е предвидена възможност за обезщетяване на собствениците на поземлени имоти за претърпени вреди в резултат на приемането на новия общ устройствен план и осуетяване прилагането на заварените подробни устройствени планове.

по статут са самостоятелни обекти и са обекти на самостоятелни сделки. Никога в практиката за толкова много години не сме имали проблем със статута на гаражите и тяхното прехвърляне при прехвърлителни сделки. Сега се предлага подход, който аз като юрист категорично не приемам. Предлага се и се смесват два института. Предложението е към сделките с гаражите да се прилага чл. 33 от Закона за собствеността. Член 33 от Закона за собствеността говори за режим на съсобственост. Тук не става въпрос за съсобственост. Да, има необходимост от правна уредба за паркоместата, но не това, което е предвидено в момента като текст в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

по отношение на паркоместата. С представители на всички гилдии, които имат отношение по този въпрос, се търси възможно най-правилното решение за получаване на правен статут на паркоместата. Последната тема, която ще засегна е: в § 35 към чл. 109 се създава нова ал. 3. Там се прави изключение, че подробен устройствен план може да се разработва и без действащ общ устройствен план за обекти публична държавна собственост или публична общинска собственост. получава законова неравнопоставеност – за държавата или общините се прави изключение, а за бизнеса се прилага правилото за наличие на общ устройствен план. Тоест инвестиционни намерения от частен характер ще се осъществяват само ако има общ устройствен план. Това пак е във връзка и с § 117. 117. По законопроекта на господин Бисеров – ще подкрепя законопроекта. Той е базиран на решение на Конституционния съд. Има такива предложения в няколко законопроекта, които следва да като изменение в съответните закони. По законопроекта на господин Стоичков – ще гласувам „въздържала се”. Смятам че това, което предлага в момента, не следва да бъде подкрепено. На практика е трудно реализируемо и изпълнимо и не трябва да го вменяваме като задължение със закон. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Фидосова. Има ли реплики към това изказване? Господин Пейчев желае реплика. Заповядайте. ОГНЯН

наредби за проектиране и за определяне просто се заобикалят по съответния ред. Виждате какви са проблемите в големите градове с паркирането на автомобилите. Благодаря.

Господин председателстващ, уважаеми дами и господа, колеги! Аз съм известен като човек, който рядко се съгласява с говорещите, но този път трябва да призная, че госпожа Фидосова беше перфектна с това, което извади. Съгласете се, колеги, че ако приемем закона и на второ четене ще бъде невъзможно да обясним на хората защо 67% от общините в България ще бъдат лишени от възможността в тях на практика да се инвестира. Нашата отговорност в това отношение е много голяма. Убеден съм, че между първо и второ четене това трябва да бъде променено. Всъщност моята реплика е по-скоро в друга насока. Честно казано, очаквах много повече от този закон.

да бъдат разгледани с на практика абсолютно абсурдни аргументи. Забележете, това е съвкупност от общински и държавни чиновници и всеки от тях може да върне проектите

Защо за пореден път зад колективната безотговорност се опитваме да скрием рекета и натиска, който се прави от чиновници върху инвеститорите?! Много се надявам между първо и второ четене, уважаеми колеги, да направим тези промени. Уверявам Ви, че това е най-добрият начин да подкрепим бизнеса в момент, когато по места той наистина се подлага от отделни чиновници на тотален рекет. Благодаря Ви. Това беше втора реплика. Трета реплика има ли? Не виждам. Госпожо Фидосова, дуплика? Не желаете. Продължаваме дебата. Има ли други изказвания? Господин Димчо Михалевски, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За съжаление, обсъждаме този закон в не много удачно време, защото според мен той изисква достатъчно присъствие и наличие на условия за дебат. Именно затова няма да

за съответствието на тези промени по отношение на конституционните принципи на чл. 17 и чл. 56 от Конституцията на Република България, основните принципи на чл. 4 и чл. 6 от Административнопроцесуалния кодекс, които според специалистите също се нарушават, както и разпоредбите на чл. 6 и чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, и чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията. Това е изключително важно, за да можем да можем да изиграем своята роля на законодателен орган, защото администрацията винаги е изкушена да иска повече права и съответно да не отчита възможното нарушаване на правата на гражданите.

няма да доведе до нищо добро. Всъщност ще доведе точно до това, което беше казано – пълно стопиране на частните инвестиции в национален план. Едва ли от тази трибуна трябва да се убеждаваме, че сега инвестициите са най-нужни на България.

подобно на финансирането на мастерплановете за ВиК, с привличане на дългосрочен заем от международните финансови институции, за да можем веднъж завинаги да решим проблема и да имаме ясна устройствена база. Извън това обаче трябва да обърна внимание, че има и някои други смущаващи текстове, които следва много сериозно да дискутираме. Примерно новата редакция на чл. 13, ал. 3, където се въвеждат нови правила за промяна на специфичните правила и нормативи, които допускат отклонение от общите правила и нормативи. Според специалистите, а и лично според мен, замяната тук на крайното становище на министъра с „компетентния орган”

при приемане на по-големи отклонения от установените по ал. 1 и 3 за квартали и улици. Ще припомня, че досегашният ред тук беше по предложение на общинския съвет, където има обикновено мнозинство, и е одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. За да стане ясно

Редът, който действа досега, е много ясен: общинският съвет предлага и министърът на регионалното развитие и благоустройството, като орган, който би гарантирал еднакво поведение и правила на цялата територия на страната, казва последната дума. Сега тези текстове са изменени. Министърът отпада. Нормата е вдигната от обикновено мнозинство на мнозинство Както се изразиха с известна ирония специалистите, „усилията по убеждаването на съветниците си остават за сметка на инвеститора”, но отпада фигурата на министъра на регионалното развитие и благоустройството, което според мен е неприемливо.

изработването на Националната комплексна устройствена схема и всичките й съподчинени документи и прехвърлянето на тези функции в едно ново понятие – Национална концепция за пространствено развитие към Закона за регионалното развитие. В интерес на истината трябва да отбележим две верни тези. Първата е, че досега поне три правителства, в това число и сегашното, не успяха да стартират Националната комплексна устройствена схема. Втората вярна теза е, че наистина трябва да се намери механизъм, по който устройственото планиране да бъде по-тясно свързано с целите, задачите, и най-важно – с резултатите от регионалното развитие. Смятам, че този подход на изтегляне на цялата материя в Закона за регионалното развитие, пак повтарям, все пак това е Закон за устройство на територията и тук му е мястото, вероятно ще реши някакъв проблем на правителството и на България – да се покажем пред Европейската комисия, че имаме идея какво и как правим, но със сигурност Националната комплексна устройствена схема е по-гъвкавият, по-съдържателният, по-приложимият документ, който ще изследва по-дълбоко вътрешните ресурси на регионите, на територията на България, за да намерим моторите, които да ни помогнат за развитието на страната. Смятам, че с това си действие правим стратегическа грешка – ще дадем красив документ на Европейската комисия, но ще се лишим от работещи документи, които могат наистина реално да ни помогнат. В крайна сметка европейските средства са важни, но не са единствени, а представляват само 5% от всички бюджетни средства, които България разпределя. Между първо и второ четене ще предложим много съществени промени, които ще касаят

че досегашните текстове предвиждаха устройствените схеми от по-висок ранг да имат задължително така наречените специализирани устройствени схеми, касаещи техническата инфраструктура, а сега в предлаганите елементи на техническата инфраструктура отиват само в общите устройствени планове и подробните устройствени планове, което въобще не е полезно. Как ще сложите транспортен коридор или друг мащабен технически проект в рамките на един общ устройствен план или в подробен устройствен план? Това не е нито полезно, нито смислено. По отношение на текстовете и измененията по свлачищните и абразивните процеси само искам да кажа, че според мен съществуващите текстове са по-императивни, по-ясни и трябва да бъдат съхранени. Защото новият текст на чл. 96, който препраща към предни алинеи в чл. 96 и 95, създава условия за двусмислие, което в общия случай може да разреши последващи строителни действия в райони с геозащитна опасност без предварителната санкция на министъра на регионалното развитие и благоустройството. подобни текстове, свързани с отпадането на думата „кадастър”. Аз считам, че докато не изпълним общо покритие на страната с кадастрални карти и планове, каквито към момента – трябва да припомня на моите колеги, са около 19% от територията на страната, няма как да отпадне думичката „кадастър”, защото тя и в момента върши работа и нейното отпадане ще създаде допълнителни затруднения. Също така трябва да кажем, че създаването на новите чл. 124а и чл. 124б и съответните алинеи към тях, предизвикват някои технически въпроси. Примерно в чл. 124а се казва, че Общинският съвет дава решение за подробния устройствен план, но не казва на кого се дава това решение. Възниква и един много съществен въпрос – кои са тези други лица по закон извън заинтересованите, които могат да възлагат устройствени планове. Тук възниква един много съществен въпрос, извън публичните органи и заинтересованите лица, инвеститори или други – какъв е този друг кръг лица, който тук не е упоменат? Това е много съществен въпрос, който трябва да бъде изчистен. Има, разбира се, и въпроси, свързани с текстовете на ал. 6 на чл. 124а, където на органи като Държавна агенция „Национална сигурност”, на министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната се дава правото да възлагат устройствени планове. Те могат да възлагат проекти, но според мен не е функция на тези специализирани, макар и важни органи и институции в страната, да възлагат устройствени планове.

и в комисията, където в ал. 7, примерно, са разписани текстове, които могат да възпроизведат ситуацията, при която от момента на постъпване на жалбата до представяне на административната преписка строежът може да бъде завършен. И дори той да е в нарушение на действащите правила, няма никакви последствия. По-опасен е въпросът, тук благодаря и на госпожа Гечева, с която коментирахме казуса по ал. 8, защото тя създава много тежки обстоятелства, може да възникнат ситуации, при които завършен проект с издадено строително разрешение от съответната регионална дирекция „Национален строителен контрол”, години след това по така възникналите нови обстоятелства да бъде отменена заповедта, разбирайте разрешението за строеж. за строеж. Това трябва да бъде абсолютно прецизирано, защото може да създаде един много неприятен инструмент, с който може да бъде злоупотребено. Тук не визирам никого, но аз смятам, че нашата законодателна дейност е свързана с това да не допускаме такива изключения, които могат да бъдат използвани не по предназначение. И в ал. 10 на същия чл. 216 трябва да внимаваме, защото се предвижда практически едноинстанционно производство на обжалване на решенията на дирекция „Национален строителен контрол”. Разбира се, няма да коментирам възлагането на функции към общините. Тук трябва да прецизираме още веднъж по незаконното строителство, има рационален елемент в предложението, но трябва внимателно да преценим всички обстоятелства по отношение на местните отношения между хората и дали това ще бъде най-ефективният инструмент, но аз категорично че наложените високи санкции, които са разписани в разпоредбите, трябва да бъдат намалени, трябва да бъдат прецизирани. В дух на разведряване, между другото, специалистите като коментираха този факт, казаха: Ами трябва тук да приложим и дамгосване върху лице, отрязване на нос, отсичане на ръка и кастрация там, където е приложимо. Нали разбирате, че в крайна сметка трябва да има една съразмерност, която наистина да направи отговорни главните архитекти и всичките служби, които са в общините, а не просто с тежката санкция, която залагаме през закона, да си мислим, че автоматично всичко ще бъде перфектно. Ще завърша с един въпрос, който не е най-важният, но според мен е значим. След събитията в с. Бисер някак си залитаме в различни закони да демонстрираме пред обществото, че сме готови на решимост – да покажем как ще пазим по-нататък населението от такива ситуации. Предложението, което е в закона – да категоризираме като обекти първа категория всички язовири, е абсолютно паническо действие. То, първо, е несъстоятелно, неприложимо и неполезно. Уважаеми колеги, не може един язовир, който е с височина на стената над 50 или 80 метра, с обем на

Не за нещо друго не бива да ги приравняваме, а ако искаме наистина държавните органи, без значение къде ще бъде прехвърлена отговорността, защото тази отговорност, за съжаление, е в друг закон – в Закона за водите, бъде дадена на „Язовири и каскади”, ако искаме „Язовири и каскади” да си свърши работата и от сегашното приложимо поле на нейната отговорност около двадесет и няколко язовира да се разшири до смисления обхват от около 200 язовира, защото толкова са язовирите в България, които потенциално могат да създадат проблем, подобен на този, който за съжаление се случи в с. Бисер, това е истинското решение. Но да натоварим „Язовири и каскади” или която и да е държавна институция да отговаря за пълната й отговорност, включително и като обекти първа категория за всички 3000 язовира, това означава, че посланието, което отправяме, е едно: На документи сме Ви предписали отговорността, но е невъзможно тя да бъде изпълнена. тя да бъде изпълнена. Тук има още много текстове, които се нуждаят от коментар, но едва ли първото четене е най-удачният момент тук. Апелирам и съм сигурен, че ще проявим в групите достатъчно политическа отговорност да намерим най-верните текстове, които в крайна сметка да бъдат полезни. Това ще бъде атестатът за нашата работа. Благодаря

Благодаря, господин председател. Използвам възможността да направя реплика, за да не правя изказване, защото сигурно ще се повторим. Всички имаме критични бележки към внесения законопроект, но и не трябва да отричаме желанието да бъдат подобрени редица текстове в този закон и да бъдат решени някои проблеми, които съществуват. Всички се изказаха за гаражите, за ПУП-овете, за устройственото планиране, но каквото и да си приказваме, колеги, процента от общините нямат ПУП-ове? Задаваме ли си този въпрос? И кои са тези общини? Това във всеки случай не са само бедните общини. Повечето от тях са богати общини. Не са проблем парите. Просто нежелание и възможност да се пипа избирателно по устройството на територията, когато се правят планове. За незаконното строителство. Да, разпределят се функции на ДНСК, на общините, но крайно време беше да се каже кой за какво отговаря. Дали на едни им харесва, дали не – това е друг въпрос, но все пак трябва да има и тук ясно и точно разграничение на правомощията и на задълженията. Да не говорим обаче, че незаконното строителство като цяло е малко засегнато в този закон, защото знаете, че има сгради, стърчащи с години, за които няма решение какво става с тях, недовършени сгради, в които вече живеят хора. Това са въпроси, по които съм сигурен и поддържам изцяло изказалите се досега, че между първо и второ четене ние трябва да направим задълбочено изследване, анализ на всички предложения, а те са твърде много, и да направим вариант на закона за второ четене, който да бъде максимално добър и приемлив, така че да бъдат взети предвид всички тези бележки, които в повечето случаи, разбира се, са основателни. Но и не бива да отричаме положителните неща и стъпки, които този законопроект прави. Благодаря Ви.

Благодаря, господин председател. Взимам думата по отношение на така наречените устройствени схеми и тяхното качване в ранга на общите устройствени планове. Господин Михалевски, считам, че това е необходимо. Друг е въпросът, че в момента на по-ниските нива устройствени планове не се правят устройствени схеми, а се правят рисунки на ученици от първи и втори клас. Една устройствена схема иска един много обективен анализ, задълбочен анализ, било то схема по част ВиК, по елчаст или газификация. Въпросните проектанти не го извършват в такава пълнота, но за това не е виновен Законът за устройство на територията, а съответните наредби. Вие много добре знаете за какво става въпрос. Така че качването на нивото на устройствените схеми - това трябва да бъде задължително. Защото това касае основни неща - пътна инфраструктура, ел. структура, ВиК структура на съответните населени места. Благодаря. Трета реплика има ли? Господин Михалевски – за дуплика. Аз благодаря на колегите за репликите, но тези реплики са към всички в тази зала. Ще зависи от нас какво ще направим между първо и второ четене. Господин Татарски,

Просто ние трябва да измислим текст, с който да кажем: срок до, дори поетапно, за по-големите общини, за средните общини и за малките, защото трябва да преценим – ресурсът, примерно за изработването на тези оставащи 230 общи устройствени планове, е някъде между 100 и 120 млн. лева. Държавата трябва да се ангажира. Дори трябва да запишем според мен императивния текст, че финансирането на дейностите по изработването на общи устройствени планове съгласно графика, който бихме заложили в изменението на закона, задължително ежегодно се осигурява в рамките на Закона за държавния бюджет за тази година. Ето едно действие, което е реално и с което можем да задължим. Аргументът, който общините ще изтъкнат на нас, като парламентаристи, дотук – поне за последните три правителства: „Вие, „Вие, господа, защо не изработихте Националната комплексна устройствена схема?”. Той е към всички, нали? Аргументът ще бъде железен. Така че това трябва да направим. В отговор на господин Пейчев – точно тази част ще бъдат и специализираните устройствени схеми, които ни трябват. Най-големият ресурс, който трябва да измъкнем в анализа на територията, е вътрешният ресурс на съответната община, регион, област и прочие. Ние в момента нямаме идея. идея. Разглеждаме нещата в цялост, разглеждаме ги по едни коловози на европейското финансиране, които показват до момента, че като ефикасност, като резултат – не е кой знае какво като полезност.

примерно като строителството в определени територии на страната. Ето, и снощи репортажът от Морската градина е точно в тази посока – общият устройствен план на Варна е почти готов, обаче не се приема, защото ще предпише императивни правила и няма да могат да се реализират определени дейности в Морската градина. Така че от нас зависи какво ще направим. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли други изказвания, колеги? Захари Георгиев. Заповядайте.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 Предисторията на този законопроект, както спомена и колегата Михалевски, датира отпреди близо три години – от началото на този мандат, когато на почти всяко заседание на комисията отправяхме апел, в това число и председателят да се ускори разработката на един нов Закон за устройство на територията. Въпреки тези напомняния това не се случи и получихме един законопроект за изменение и допълнение, основната част в който, смея да твърдя, е отделянето на устройствената част от самата архитектурно-строителна. Но – тук веднага започва едно „но”, не е толкова порочно да се отдели устройствената част. Порочното е, че в механичните препратки от единия закон към този за регионалното развитие се допускат: един хаос – такова е мнението на доста от специалистите, които се занимават с устройствено планиране, и неработещи текстове, които остават в Закона за регионалното развитие. По всяка вероятност с онези текстове, които отиват в Закона за регионалното няма да се справи, без да се наложат промени или може би някой мисли, че ще ги реши с подзаконови нормативни актове, което би било отново порочно. Не е съвсем мотивирано това защо има различни терминологии и категории концепции, устройствени схеми на различните нива – национално, двете регионални, общинско. Във всички случаи няма ясна представа какво се изисква точно в изготвянето на тези концепции или схеми, независимо че има това терминологично разминаване, което означава, че отново се каним със следващи промени или може би с подзаконови нормативни документи да доуточняваме този елемент. Следващото, което искам да споделя, което според мен е важно в закона – че се прехвърлят права, по-скоро отговорности, освобождават се от отговорности министерството и централните ведомства и те се прехвърлят към общините. Много хубаво, но не се прехвърлят и ресурси, заедно с тези отговорности и права. А пък има някои от тях, които, както и колегата ми преди това спомена, е по добре да стоят като отговорност и контрол на министъра, отколкото на мобилните мнозинства в общинските съвети. Друг пример ще дам. Дават се отговорности по отношение на контролирането на строежи (категории – трета, четвърта, пета) на общините. Остават първа и втора за ДНСК. Но не се прехвърля ресурс към общините, а и не се намалява ресурсът на ДНСК. Вярно е, че сега има преплитане на отговорностите, но трябва много ясно да се разграничи кой с какъв ресурс ще го прави и когато има възлагане от държавата към общините, трябва да има и съответното финансово обезпечаване за това.

Последен е Законопроектът за изменение на Закона за устройство на територията, № 254-01-30, внесен от народния представител Христо Бисеров на 6 март 2012 г. Моля, гласувайте.

Благодаря, господин председател. Разрешете ми преди това да направя две процедурни предложения. Първото е да бъде удължен срокът за внасяне на предложения между първо и второ

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, внесен от Министерски съвет На свое редовно заседание, проведено на 9 февруари 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, внесен от Министерски съвет. В заседанието на комисията взеха участие госпожа Таня Милева – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, господин Валентин Божков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Алекси Стратиев - заместник-директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”, и господин Антон Антонов – началник на отдел „Пътна полиция” в Министерството на вътрешните работи. От името на вносителите законопроекта бе представен от господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. С предложените промени се въвежда понятието “скоростен път”, притежаващ своите специфични характеристики, отличаващи го от другите видове републикански пътища. Предлага се забрана за специалното ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона на автомагистрали и скоростни пътища. За първи, втори и трети клас пътища се въвежда ограничение за изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения в обхвата на пътя или на разстояние, по-малко от 8 м, измерено хоризонтално от края (ръба) на пътната настилка до целия габарит на рекламното съоръжение. Предвижда се в обхвата на пътя и в обслужващите зони на автомагистралите и скоростните пътища да се разрешава изграждането и експлоатацията на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях, като се въвеждат минимални отстояния преди и след пътните възли при изграждането на тези обекти на автомагистралите и скоростните пътища. В Преходните и заключителни разпоредби са уредени заварените случаи относно рекламните съоръжения и търговските крайпътни обекти и са направени предложения за изменения в Закона за движение по пътищата и в Закона за устройство на територията. Предложените промени в Закона за движението по пътищата са по отношение на допустимата скорост за движение по автомагистралите и скоростните пътища и въвеждане на забрана за спиране на пътните превозни средства за престой, освен на обозначените за това места по скоростните пътища. Промените в Закона за устройство на територията предвиждат задължително съгласуване на проектите за подробни устройствени планове и на инвестиционните проекти за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища от администрацията, управляваща пътя. В хода на дискусията народните представители се обединиха около целесъобразността на предложените промени и подкрепиха законопроекта. Същевременно бе обърнато внимание, че част от предложените разпоредби се нуждаят от прецизиране с оглед изясняване статута на скоростните пътища, като отделен клас пътища. В тази връзка следва да се направят и допълнителни промени в закона по отношение на обхвата на ограничителната строителна линия и на обслужващата зона, които са различни в зависимост от категорията на пътя. Също така следва да се предвидят допълнения и в Закона за устройство на територията относно допустимостта за изграждане на такива пътища през населените места и да се изясни в коя категория строежи попадат скоростните пътища. Освен това в законопроекта не е предвидено, че скоростните пътища са не само специално изградени, но и обозначени за движение с високи скорости, както това е предвидено в действащия закон за автомагистралите. Във връзка с предложените ограничения по отношение на автомагистралите и скоростните пътища в чл. 25, ал. 3 и ал. 7 от законопроекта, е необходимо да се прецизират и разпоредбите във връзка с ограниченията за тунелите, както и разпоредбите относно забранените и разрешените дейности, свързани със специалното ползване на пътищата, с оглед синхронизирането на разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 от закона. От прецизиране се нуждаят текстовете на § 3 и на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби, за да е ясно какво се случва със заварените изградени рекламни съоръжения и търговски крайпътни обекти. Преобладаващата част от изказалите се народни представители предложиха да бъдат премахнати съществуващите рекламни съоръжения, като бе направено и предложение да се обсъди възможността за забрана за изграждането и експлоатацията им и по отношение на пътищата първи клас. Дискусия предизвика и предложената промяна в Закона за движение по пътищата за увеличаване на допустимата скорост за движение по автомагистралите, като бяха изказани становища както в подкрепа, така и против това предложение. Част от народните представители възразиха срещу предложения подход чрез Преходните и заключителни разпоредби на този закон да се правят изменения в Закона за движение по пътищата, при условие че в момента се обсъжда отделен законопроект за неговото изменение и допълнение. Наред с това бе обърнато внимание, че не се налагат спешни промени за въвеждане на правила за движение по скоростните пътища, при условие че такива пътища тепърва ще бъдат проектирани и изграждани. По отделни текстове от законопроекта бяха направени и бележки от правно-технически и редакционен характер, свързани с прецизиране и уеднаквяване на използвани в законопроекта понятия, различни от тези в действащия закон, които следва да бъдат взети предвид от комисията при подготвянето на законопроекта за второ гласуване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 15 „за”, без „против” и 4 “въздържали се”,

първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, внесен от Министерски съвет на 30 януари 2012 г. На свое заседание, проведено на 16 февруари 2012 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, внесен от Министерски съвет на 30 януари 2012 На заседанието присъстваха господин Добромир Симидчиев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Таня Милева – началник на кабинета на министъра, господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, господин Валентин Божков Божков – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Алекси Стратиев - заместник-директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”, и господин Антон Антонов – началник на отдел „Пътна полиция” в Министерството на вътрешните работи. От името на вносителите законопроекта бе представен от господин Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. С предложените промени се дефинира понятието „скоростен път”, като предназначен за движение само на моторни превозни средства, притежаващи своите специфични характеристики, отличаващи го от другите видове републикански пътища. „Скоростният път” няма аварийна лента. Това прави строежът му с 20% по-евтин, а и по-лесен за изграждане, тъй като е по-тесен и особено на места, където отчуждаването е трудно или невъзможно, скоростният път е добро решение. С Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се предвижда изменение в разпоредбите на Закона за движението по пътищата относно показатели по отношение на допустимата скорост и съответно се въвежда забрана за спиране на пътното превозно средство за престой, освен на обозначените за това места и извършването на маневри върху платната за движение. По този начин се създава възможност за ограничаване на пътно-транспортните произшествия, както и се осигурява безопасност на движението. В проектозакона максималната разрешена скорост за този нов тип пътища у нас е 120 км/ч, а максималната разрешена скорост за движение по автомагистрали е 140 км/ч. С промените се въвежда и изрична забрана за специалното ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона на автомагистрали и скоростни пътища, а за първи, втори и трети клас пътища се въвежда ограничение за изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения в обхвата на пътя или в обслужващата зона на разстояние, по-малко от 8 м, измерено хоризонтално от края (ръба) на пътната настилка до целия габарит на рекламното съоръжение. Това следва да отговори на зачестилите случаи, при които неправомерно с цел реклама се използва обхватът на пътя, а от друга страна – да повиши сигурността на пътя и неговата безопасност, както и да намали броя на пътнотранспортните произшествия със смъртни случаи и ранени. Предвижда се в обхвата на пътя и обслужващите зони на на автомагистралите и скоростните пътища да се разрешава изграждането и експлоатацията на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Предлага се въвеждане на минимални отстояния изграждането на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях на автомагистралите и скоростните пътища преди и след пътните възли. По този начин на автомагистралите и скоростните пътища ще се изграждат единствено сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства, като по този начин се осигурят оптимални и безопасни условия за придвижване. В хода на дебатите народните представители се обединиха около целесъобразността на предложените промени, като по отделни текстове бяха направени бележки от правно-технически и редакционен характер. Дискусия предизвика и предложената промяна в Закона за движението по пътищата за увеличаване максималната допустима скорост за движение по автомагистралите. Бяха изказани становища както в подкрепа, така и против това предложение. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения прие следното становище: с 12 гласа – „за” и 3 гласа – „против” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 202-01-7, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2012 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, господин председател. Ще се спра само на този текст от закона, в който се дава възможност да се промени досегашната максимална скорост на автомагистралите от 130 на 140 километра, защото според мен и моите колеги това е неприемлив текст. Аргументите са дадени при общественото обсъждане. Това ще означава голямо нарастване на смъртните случаи и на инцидентите по магистралите, което, на фона на намалелите в последните една-две години жертви по пътищата, ще ни върне обратно в една неблагоприятна ситуация. Това е първият аргумент и аз искам да го кажа пред народните представители. Вторият е свързан с комбинацията от актове, които уреждат практически

Когато не се санкционират 139 километра от закона, тъй като не се превишава максималната допустима скорост с 10 километра, може да се кара със 139 километра скорост на колата.

Много пъти тук сме говорили за начина, по който се взема книжка и така нататък. Така че ще пратим движението по магистралите в зона, която ще създаде много рискове, които са излишни. И трето, трето, съвременните модели на коли разходват сравнително ограничено гориво и излъчват малко вредни емисии при скорости до 115-120 километра в час. Това са техническите параметри на колите. Всички коли обаче със скорост над 130 километра в час, 139, 140 вече, 149, за която говорим, че се урежда по този начин в закона, отиват към много висок разход на гориво и съответно емисии на вредни вещества в атмосферата. Страната е в икономическа криза. Редно ли е да емитираме повече вредни вещества и да разходваме повече гориво? Разбира се, това е въпрос на преценка на водача, но това се покрива от фирмите, от хората и така нататък.

Поради това ние имаме съществено съмнение в полезността на този закон, въпреки че от друга страна, изглежда разумно подкрепянето на въвеждането на скоростни пътища като начин да бъде изградена една по-евтина, но практична инфраструктура за нашата страна. Благодаря Ви за вниманието.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

То касае почти всички в тази страна, защото няма хора, които да не се движат по пътищата от републиканската пътна мрежа. Защо мисля, че този закон е много важен? важен? Ако прочетем мотивите и това, което е написано отпред, в текстовете на законопроекта, ще Ви кажа, че те са диаметрално разположени, защото не мога да си обясня, че в мотивите навсякъде пише за оптимални и безопасни условия на придвижване, за намаляване броя на пътнотранспортните произшествия със смъртни случаи и ранени, ограничаване на транспортните произшествия, както и осигуряване на безопасността на движението, и никъде не е записано, че скоростта по магистралите ще се увеличава от 130 на 140

това обяснение на скоростен път на практика е вече забравена дефиниция, защото такива пътища са изграждани в Европа, и то преди всичко в Германия и в Австрия, след Втората световна война. В момента скоростните пътища, които сме написали като определение,

Лобираме към някои фирми, които произвеждат еластична ограда ли? Но, едно по едно, защото това са трите основни момента в този законопроект. Да се върнем на скоростта. Единствено 140 км има в Европа, и то в Полша. В нито една друга страна няма

най-големият производител на автомобили и те ако не пуснат тази мярка, няма да има къде да си продават своите така наречени расови автомобили. Този обаче, който е ходил в Германия и е пътувал по техните автомагистрали, ще види, че дори и капка дъжд да падне, да се промени времето, веднага излизат табели, на които скоростта се ограничава на 130 км. В повечето от цивилизованите страни в Европа скоростта е 110-120 км. Защо

между 130 и 140 км, за 100 км е само 3 минути и 18 секунди?! Това ли целим ние да направим с движението си? Или за 380-400 км примерно до Бургас – това са 12 минути. Това ли искаме да направим? Пак Ви казвам: на комисията казах, че в момента в България има изградени 488 км автомагистрали. Ако хипотетично

старите автомагистрали, които са изграждани, са изграждани за проектна скорост 110-120 км. Те не могат да отговорят на тези изисквания.

от лошата маркировка по пътищата. Казвам Ви само за елементите и характеристиките на пътищата и на автомагистралите. Тези автомагистрали не отговарят на такава проектна скорост. Онзи ден, когато пътувах по автомагистрала „Хемус” от тунела „Ечемишка” до Правец, имаше 22 ограничения на скоростта от 70 до 90 км. Питам се какво правим с тези 140 км? За кого ги правим?

категорично казаха, че с колкото се увеличава скоростта, с толкова се увеличават и смъртните случаи. Тук увеличението е с 10 км, значи с 10% ще се увеличат пътнотранспортните произшествия.

Казах Ви, че тези пътища са строени в Германия непосредствено след Втората световна война. Колеги, дотам ли я докарахме? Каква е разликата между магистрала и скоростен път? Това е единствено зоната за аварийно спиране. В определенията, които давате за скоростен път, казвате, че ще има площадки за отдих, площадки за принудително спиране. Разбирате ли, че Разбирате ли, че разликата от магистрала и скоростен път няма да е повече между 10 и 15%, защото тези пътища са преди всичко в равнинни терени.

– забраната за поставяне на рекламни съоръжения. Аз съм за – дори и един човек на пътя да е застрашен, ние да можем да приемем такъв закон, за да не може това да се случи. В действителност справките, които са ни дадени, красноречиво говорят: от

ударени в крайпътни дървета. Защо не написахме всички крайпътни дървета да бъдат изсечени или ако не, да сложим еластична ограда пред всички дървета, които са на първокласните пътища? Статистиката

първи клас – 184; втори клас – 147; трети – 88. Разбирате ли, че това не е проблемът?! Другото нещо – финансовият проблем. От билбордовете, тук може би господин Лазаров ще каже, че 5 милиона влизат приходи в държавата. Искам да задам обаче и другия въпрос.

В момента това е най-лесният начин Вие да унищожавате бизнеса, господин Миков, това ми е пределно ясно. От 7100 билборда, които в момента са изградени в България, казах Ви, че в последните две години са издадени около 3000 билборда. Интересно обаче е другото – в хазната влизат 5 милиона, а средно на един билборд е 1200 лв. Къде отиват другите? Незаконно ли са поставени, или някъде, в някой джоб отиват тези пари? Искам да разбера Защо да се лишаваме от тези пари? Ето къде са Ви парите за тези 10-15%, където можете един скоростен път да приеме размерите на една автомагистрала. Защо не направите

е записано в новата ал. 7: „...когато на обслужваща зона на автомагистрали и скоростни пътища се разрешава изграждането и експлоатация само на търговски крайпътни обслужващи комплекси на пътни възли от тях...” Какво ще стане?

имаме много пренаселване на българските автомагистрали с различни крайпътни заведения. Мисля, че е крайно време да ограничим – не може на 3 4 км да има бензиностанция до бензиностанция на автомагистрала.

на всички служители на Народното събрание и на уважаемите представители на медиите! Следващото заседание е на 23 април в 13,00 ч. – извънредно. Закривам заседанието и сесията.